predsedniče Narodne skupštine, uvaženi ministre sa saradnikom, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije,

Iz tog razloga vrlo je važno da borba protiv trgovine ljudima bude efikasna, snažna, da dolazi do razmene informacija između država, jer trgovina ljudima ne podrazumeva samo jednu zemlju, ona je globalni problem i podrazumeva prisustvo u mnogim zemljama. Iz tog razloga od neobične je važnosti potpisivanje Sporazuma između Republike Srbije i Severne Makedonije u borbi protiv trgovine ljudima.Ono što želim da naglasim, to je da ovaj sporazum i te kako prepoznaje sve faze komunikacije između nadležnih državnih organa Republike Srbije i nadležnih organa Severne Makedonije u prepoznavanju i identifikovanju žrtava trgovine ljudima.

ali takođe i gonjenje svih onih počinilaca ovog gnusnog krivičnog dela.Takođe, moram da napomenem da koliku ozbiljnost Republika Srbija pridaje ovom problemu, odnosno ovoj kriminalnoj aktivnosti, pokazano je u sporazumu i u onom delu gde je tačno definisano da će pet nadležnih državnih organa Republike Srbije biti angažovano na suzbijanju problema trgovine ljudima između ove dve države. To pokazuje da trgovina ljudima zahteva jedan multisektorski pristup, jedno povezano delovanje svih institucija, i ne samo institucija, nego i nevladinog sektora.Moram da napomenem da je prvi put u Republici Srbiji 2019. godine u Beogradu otvoreno prvo prihvatilište za žrtve trgovine ljudima, koje je vrlo značajno i sa aspekta njihove identifikacije, ali i sa aspekta njihovog oporavka, kako bi prevladali traumu kojoj su bili izloženi, ali i sa aspekta kako ne bi došli ponovo u ruke trgovaca ljudima čiji je osnovni cilj u stvari da kroz eksploataciju dođu do novca, odnosno ostvare dobit koristeći najrazličitije i najmonstruoznije radnje, kao što su prinuda, prisila itd.Naravno, ono što želim da istaknem jeste da je policija tokom migrantske krize, koja je bila jako izražena 2015. i 2016. godine, sa drugim državnim institucijama preduzimala sve neophodne radnje i mere kako bi se pre svega zaštitila bezbednost i sigurnost građana Republike Srbije, ali i kako bi se na jedan human način prišlo i ljudima koji su iz raznih razloga morali da napuste svoja ognjišta.Posebno želim da naglasim da je ovim sporazumom, a i tokom migrantske krize, posebna pažnja posvećena pitanju dece i zaštiti dece, kako dece migranata, tako i dece u cilju zaštite od trgovaca ljudima, upravo iz razloga što se prema deci preduzimaju posebne mere zaštite u cilju zaštite njihovog najboljeg interesa i, naravno, posebne mere procene rizika i posebne mere prilikom potpomognutog dobrovoljnog povratka u zemlju porekla, ako je to moguće. Ako nije moguće, preduzimaju se sve neophodne radnje kako bi se obezbedio adekvatan smeštaj za decu žrtve trgovine ljudima.Ono što želim da naglasim,

u smislu opremljenosti policije, u smislu novih uniforma, u cilju potrebnih potrebnih sredstava za rad. Ono što posebno moram da naglasim, to je akcija koja se odnosi na dobijanje stanova pod povoljnijim uslovima. Ti stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, među koje svakako spada i policija, u Beogradu je počela izgradnja hiljadu stanova, zatim, gradi se i u drugim gradovima, u Nišu, u Vranju, u Novom Sadu. Na taj način država pokazuje da brine o policiji, koji časno i pošteno čuvaju i državnu granicu, ali brinu i o bezbednosti i sigurnosti svakog građanina Republike Srbije. Naravno da će dobijanjem stanova oni biti dodatno motivisani da adekvatno i odgovorno obavljaju svoje poslove.Moram takođe da istaknem što se tiče opremljenosti, u zadnjih godinu i po dana policija je dobila četiri helikoptera najmodernija, sa najmodernijom opremom, a ti helikopteri upravo će služiti i u situacijama medicinske pomoći podrške, u cilju u cilju lečenja i prebacivanja pacijenata sa jednog mesta na drugo, ali i u slučaju vanrednih situacija, gašenje požara itd.Moramo da se prisetimo 2014. godine, kada su bile nezapamćene poplave u Republici Srbiji. Žuto tajkunsko preduzeće 2012. godine ostavilo je zemlju opustošenu i razorenu. Godine 2014. uloženi su nadljudski i nadčovečanski napori i građana i svih institucija da se spasu ljudi iz poplavljenog područja, a pre svega mislim na Obrenovac. Ali, moram da kažem i da tada nisu imali ni jedan čamac jer je žuto tajkunsko preduzeće predvođeno žutom najvećom hobotnicom Draganom Đilasom prodalo, na primer, taj čamac za devet hiljada dinara.Takođe, moram da istaknem da je policija imala veliku ulogu i tokom Kovid pandemije što se tiče pomoći našem stanovništvu, pre svega mislim u smislu podrške i pomoći u odnošenju hrane, u odnošenju lekova, ali i u praćenju stanja na terenu i čuvanja stanovništva od ove opake zarazne bolesti. Za razlike od policije koja je časno i odgovorno obavljala svoje zadatke tokom pandemije Kovida 19, huliganski napadi, predvođeni, naravno, ponovo Draganom Đilasom, desili su se ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije. U tim huliganskim napadima povređeni su policajci. Jednom od njih slomljene su obe noge i taj policajac i dan danas se nalazi na oporavku, još uvek nije sposoban za rad.Prema tome, politika Dragana Đilasa i žutog tajkunskog preduzeća je – ubij, slaži, ukradi, izmanipuliši. Drugu politiku nemaju. Politika mržnje, i to i to pre svega politika mržnje prema onom ko je najuspešniji, a to je naš predsednik Aleksandar Vučić, je ono što njih hrani i zadaja. To je politika koja ne može ni do čega dovesti, sem do njihovog samouništenja, jer ispred njih stoji neprobojna barijera, a to je narod i ogromno poverenje koje je narod dao našem predsedniku Aleksandru Vučiću.Takođe želim da istaknem što se tiče vakcinacije da je Srbija druga zemlja u Evropi po broju vakcinisanog stanovništva. Takođe želim da istaknem da je Srbija jedina zemlja u svetu gde građani mogu da biraju kojom će se vakcinom vakcinisati i naravno vakcinacija je potpuno organizovana na jedan fantastičan način. Preko milion stanovnika je vakcinisano, obezbeđena je i revakcinacija.Jedan od ciljeva koji je zacrtao Aleksandar Vučić i jedan od ciljeva ove Vlade jeste borba protiv mafije, i to borba protiv mafije na svim frontovima. U tom smislu, želim da pohvalim sve bezbednosne strukture, kao i policiju koja je na jedan perfektan način izvela hapšenje zloglasne mafijaško-kriminalističke grupe Belivuka, privela ih, lišila naravno slobode i privela pravdi da više ne bi šetali ulicama Beograda i ne bi i dalje činili najmonstruoznija krivična dela.Ono što takođe želim da istaknem to je rad policije u lokalnoj zajednici, policija koja sarađuje sa svojim građanima, kao i to da ste, gospodine Vulin, prilikom poseta policijskim stanicama širom Srbije rekli da jedini uspeh načelnika policijskih uprava biće to koliko kriminala ima manje na ulici i koliko su građani sigurniji i bezbedniji u svojim gradovima, opštinama, selima i koliko su deca sigurnija u svojim ulicama.Ovo su sve razlozi zbog kojih će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati sve predložene sporazume. Zahvaljujem. **Ivica

srednjoročni cilj, kao ministra unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova, jeste da ono što smo nekad zvali pozornik vratimo najpre u sve velike gradove, a onda da to uradimo i u svakoj lokalnoj samoupravi u našoj Srbiji. Za to nam je potreban prvo period od devet meseci da ljudi prođu odgovarajuće obuke i kurseve, da primimo značajno veći broj policajaca. Ali, evo, građanima Srbije da kažem da u narednih godinu dana, najviše godinu i po, hoću da u da svim velikim gradovima imamo, kao nekada, pozornike u svakom sektoru, u svakom kvartu, da imamo čoveka kome možemo da se obratimo i mi i naša deca i da i na taj način budemo daleko bezbedniji. Hvala. Hvala, ministre.Drago mi je da ste pomenuli srednjoročni plan. Vi znate da ja volim srednjoročne i dugoročne planove.Idemo dalje.Reč

ja sam neko ko dolazi sa juga Srbije i znam koliko znače ovakvi sporazumi, prvenstveno za stanovništvo koje živi na jugu Srbije i stanovništvo koje je sa druge strane granice, odnosno sa strane Severne Makedonije.Hoću samo da naglasim da je u Kumanovskoj oblasti više od 30.000 Srba koji žive sa druge strane granice i da svaki sporazum koji se nađe na dnevnom redu u našem parlamentu Srbi sa velikim oduševljenjem prihvataju, jer i njima je vid garancije za opstanak i življenje u drugoj državi, a i dobrosusedski odnosi sa Severnom Makedonijom u tome i pomažu. Videli smo, prva količina vakcina koju je naš predsednik Aleksandar Vučić dao bratskom narodu u Severnoj Makedoniji znači jer će jedan deo tih vakcina sigurno stići do naših, da kažem, državljana, odnosno ljudi koji ostvaruju svoja prava i žive u Severnoj Makedoniji.Ovakvi sporazumi su više nego neophodni za sprečavanje i ako je moguće iskorenjenje trgovine ljudima, jer najteži i najneljudskiji čin je i čin trgovina nečijim životom. Tako da, ovakvi sporazumi više su nego značajni, a sve u pozitivnom smeru ka dobrobiti za građane i Srbije i Severne Makedonije govori i „Mali Šengen“, kao i ondašnja donacija vakcine koja takođe život znači za sve građane Severne Makedonije.Hoću samo da apostrofiram činjenicu da su pripadnici unutrašnjih poslova, odnosno granične policije, i u vreme migrantske krize, dobar deo naših policajaca išao granici sa Grčkom, pomagali su Severnoj Makedoniji u sprečavanju istih i nelegalne bilo koje vrste trgovine, pa i ljudima, sve na dobrobit dva naroda, s obzirom da se migrantska kriza odvijala najviše jugu Srbije, odnosno najveći deo je prošao kroz Preševo, Vranje i Pčinjski okrug. Zato, kažem, dolazim iz Pčinjskog okruga i znam koliko je bitna saradnja dve države sa obe strane, a i donošenje ovakvih zakona.Hoću i da pohvalim policijsku upravu u Vranju, s obzirom na to da se desio jedan zločin za vikend, gde nije prošlo ni 48 sati, akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova

svi naši pripadnici unutrašnjih poslova rade svoj posao i stvarno zaslužuju jednu veliku pohvalu, s obzirom na to da su u roku od 48 sati pronašli i završili sa tim slučajem, da mladi životi, prvenstveno ženska deca budu zaštićena.Osvrnuću se kratko i na sporazum sa Evropskom unijom. Mi težimo punopravnom članstvu Evropske unije, tako da

sa tri države koje su punopravne članice Evropske unije, tako da i ovaj sporazum takođe kažem da je od značaja za našu državu.Mislim da će u danu za glasanje poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu ovo podržati.Samo još jednom pohvala za brzo i efikasno reagovanje policijskih snaga u Vranju. Kostadinova.Izvolite. **Nevenka Kostadinova** Zahvaljujem, predsedniče.Poštovani ministre, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima koji je danas na dnevnom redu donosi se u cilju unapređenja, prevencije, identifikacije, zaštite, upućivanja i saradnje u krivičnim i drugim postupcima i potpomognutog potpomognutog dobrovoljnog povratka žrtava trgovine ljudima, državljana, a u svrhu unapređenja borbe protiv trgovine. Ovo je iz razloga jer je trgovina ljudima jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.Saradnja sa susednim zemljama, naročito na prostoru Balkana, jako je važna kako iz ekonomski, tako i iz političkih i iz bezbednosnih razloga, kako za građane Republike Srbije, tako i za građane susednih zemalja.Jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije jesu dobri bilateralni odnosi sa svojim susedima. Konkretno sa Republikom Severnom Makedonijom u proteklih godinu dana usvojili smo nekoliko sporazuma, a sve u cilju poboljšanja međususedskih odnosa koji su od interesa za građane obeju strana.Pomenuću nekoliko sporazuma koji se odnose na unapređenje odnosa saradnje sa Republikom Severnom Makedonijom. Tokom 2019. godine otvoren je integrisan granični prelaz Preševo-Tabanovci, na kome službe rade zajednički, a sve u cilju bržeg i lakšeg protoka ljudi, robe i kapitala. Tokom prošle godine smo usvojili Sporazum koji se odnosi na saradnju u oblasti nauke i obrazovanja, a na poslednjem zasedanju Skupštine smo imali na dnevnom redu Sporazum koji se odnosi na saradnji u borbi protiv krijumčarenja migranata, i evo, danas imamo Sporazum koji se odnosi na borbu protiv trgovine ljudima.Da je naša država negovanju dobrih odnosa sa svojim susedima govori i činjenica da je pre desetak dana Srbija donirala vakcine Vladi Republike Severna Makedonija u cilju zaštite zdravlja i života naših južnih suseda. Upravo sa tim vakcinama je započela imunizacija u Makedoniji. Danas ide novi kontigent i nova količina vakcina, koje Srbija po drugi put donira svom južnom susedu.Kako što rekoh, dobra saradnja je važna za sve građane jedne i druge države, a posebno je važna za pogranične zone, za pogranična mesta i građane koji žive i rade uz samu granicu i sa jedne i sa druge strane.

Imajući u vidu blizinu granice i činjenicu da smo u bliskoj prošlosti sa Makedonijom živeli u istoj državi, kada nije bilo granice, mnogo naših sugrađana se školovalo u Makedoniji, potom su se tamo zapošljavali, i kasnije emigrirali sa svojim porodicama. Postavljanjem granica došlo je do razdvajanja ljudi, porodica i familija. To je doprinelo da naša opština bude opasana sa državnom granicom sa dve strane, što je i donelo nove probleme lokalnom stanovništvu.U

jer ne moraju da prelaze silne kilometre kako bi prešli iz jedne države u drugu.Htela bih da napomenem da je potrebno omogućiti bolje uslove za rad službenicima na tom graničnom prelazu, jer ljudi tamo rade u dosta otežanim uslovima. Tu pre svega mislim na adaptaciju samog objekta, u kome pripadnici granične policije rade. Još veći problem je u putnoj infrastrukturi i na tome takođe treba raditi.Naime, taj granični prelaz od Bosilegrada udaljen oko 40 20 kilometara te deonice je pod asfaltom, a ostatak je put bez asfalta. Tim putem zaposleni pripadnici MUP i granične policije idu svaki dan, a mnogi putuju čak iz Vranja, Leskovca i drugih udaljenih gradova.

te meštani muku muče sa prašinom, koja se diže prolaskom vozila.Napominjem da je ova deonica državnog puta sa makedonske strane asfaltirana prošle godine celom dužinom počev od graničnog prelaza Goleš do opštine Kriva Palanka. Negde u dužini od oko 20 kilometara, koliko je i dužina neasfaltirane deonice puta sa naše strane.Imajući u vidu potrebe graničnog prelaza, rudnika i zaposlenih u njemu, kao i meštana, smatram da je prioritet svih prioriteta asfaltiranje sa naše strane, što bi olakšalo i putovanje i život u tom kraju, jer ovakva putna infrastruktura zadaje probleme i zimi i leti. Da naglasim, da su ovo izuzetno lepi predeli, gde priroda nije štedela svoju lepotu, tako da je sada na nama da iskoristimo te potencijale,

Zato treba da granicu od problema, tj. pretnje, pretvorimo u prednost, tj. šansu, a to možemo samo izgradnjom infrastrukture i povezivanjem ljudi sa obe strane granice, zajedničkim projektima po uzoru na evropske zemlje kako bi sačuvali ovakve regione. Pri tome treba raditi na stvaranju uslova za zapošljavanje ljudi kako bi oni imali od čega da žive na tim prostorima. Stalno ponavljam, da granicu ne čuvaju vojska i policija, već meštani, tj. ljudi koji žive sa obe strane granice.Sada da mi dozvolite da iskoristim vaše prisustvo i da iznesem još jedna problem koji muči, ne samo moje sugrađane, već i građane brdsko-planinskih područaja, naime, radi se o problemima koji vlasnici vojnih vozila imaju oko registracije. Zapravo, to su vojni kamioni i džipovi koji su od vojske kupljeni u voznom stanju, međutim, sada ljudi imaju problem, ne mogu da ih registruju. Ta su vozila jako bitna za predele kakav je naš, jer oni jedini mogu da saobraćaju na takvim terenima, jako su bitni za stanovništvo, su neophodni za dopremanje hrane ljudima koji tamo žive, za prevoz bolesnih i starih, a teretni kamioni služe za prevoz drva, kako za sopstvene potrebe, tako za dalju prodaju, jer je eksploatacija šume mnogima jedini izvor prihoda.Zapravo, problem se javlja na tehničkim pregledima, kada ljudi ne mogu da izvrše tehničke preglede, pa su prinuđeni, neki voze vozila u unutrašnjost, gde plaćaju registraciju po dosta visokim cenama, drugi voze svoja vozila u Bugarskoj, gde ih posle pregleda registruju, plaćaju registraciju tamo, a onda ih voze kod nas, a treći koji nemaju nijednu od ove dve mogućnosti, rizikuju, voze takva vozila neregistrovana, vrlo često i tehnički neispravna.Zato bih zamolila da se iznađe neka mogućnost makar se tim vozilima dodelile i specijalne tablice, da im se ograniči kretanje, jer takva vozila i ne izlaze na magistralne puteve i autoputeve, jedino saobraćaju u takvim predelima, jer bi na taj način ljudima dali mogućnost da voze svoja vozila to jest da sa vozilima podmiruju svoje potrebe, a sa druge strane da ih voze u skladu sa zakonom.Na kraju samo da završim, da se vratim na temu, da ću u danu za glasanje podržati sporazume koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

ministre drago mi je što vas vrlo često i u ovom sazivu gledam u ovom visokom domu, što govori o vašoj posvećenosti prema radu, vas i vašeg ministarstva.Drago mi je što je ovaj sporazum između Vlade Republike Severne Makedonije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima na dnevnom redu iz više razloga.U

Nadalje, imamo istu srpsku pravoslavnu veru, premda Makedonci svojataju drugu, ali je još uvek ne priznata od strane srpskog patrijarha, skoro isti jezik i skoro isto pismo, skoro istu kulturu, ako ne onda blisku i zajedničku i skoro istu prošlost.Zato je ovaj sporazum o borbi protiv trgovine ljudima izuzetno bitan i dobro je što se našao na dnevnom redu ovog visokog doma. Ta saradnja, kako smo videli, odvijaće se po mnogim pitanjima iz domena borbe protiv trgovine ljudima, a posebno po pitanju razmene informacija i podataka za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, a isto tako i po pitanju razmene informacija u cilju priznavanja zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima i dobrovoljnog povratka u zemlju porekla tih ljudi. Isto je i po pitanju sprovođenja zajedničkih projekata u oblasti prevencije u borbi protiv trgovine ljudima i mislim da je to izuzetno dobro područje.Nadalje, na razmeni podataka u krivičnim postupcima, a smatram da je izuzetno područje saradnje važno u organizovanju obuke, radionica i seminara i u razmenjivanju iskustava u borbi protiv trgovine ljudima.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, trgovina ljudima je izuzetno povezana sa korupcijom. Ja o tome neću govoriti, pošto sam to govorio na prošloj sednici Skupštine, postoji bela, crna, siva, itd, ali ću samo jedan podatak izneti kada je u pitanju trgovina ljudima, bela korupcija.Kada je u pitanju bela korupcija, daću jedan primer, a to je korupcija radi ostvarivanja privilegovanog položaja po osnovu rođačke ili prijateljske veze. Dajem primer

sestre, strine, svastike, šurnaje i kumove tako što je od 270 radnika u Izvršnom veću Vojvodine kada je došao, kada je otišao imao je 670 radnika“,

smo već na tom sporazumu sa Severnom Makedonijom, dozvolite da kažem da Dragan Đilas, za Evropu Đilaš, pošto ima dva pasoša, se sastao u Makedoniji sa kriminalcima i kradljivcima donjeg veša iz Majamija, gde se dogovarao o finansiranju opozicije i rušenju vlasti, a posebno Aleksandra Vučića, i dovođenju na vlast sebe i svoje opozicije. U tu svrhu dobili su finansijska sredstva negde oko 300 do 400 hiljada evra i finansirali proteste „Jedan od pet miliona“ sa ciljem zbacivanja vlasti ne izborima nego ulicom.Kad već kod Dragana Đilasa, dozvolite da kažem da su i Dragan Đilas i Marinika Tepić, inače politički i električni zec Dragana Đilasa, pljunuli na žrtve Jasenovca ovih dana, kako ste videli. Oni su u duetu lajkovali objavu jednog tvita u kojem se navodi da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić „bolesnik i da treba da se leči“, samo zato, poštovani građani, što je rekao da je gledao film Predraga Gage Antonijevića „Dara iz Jasenovca“ jer je, kako je naveo, „težak i važan za naš stradalni narod“. Ovog tviteraša posebno je razbesnelo to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se realizacija filma dešava na njegovu inicijativu. Da li možete da verujete da je to podržao Dragan Đilas i Marinika Tepić?!Kad smo već kod Jasenovca, ja se izvinjavam, samo jedan podatak pošto jedno 30-40 godina izučavam to,

srpskom.Obratite pažnju, poštovani građani Republike Srbije, ustaško opljačkano blago od zlatnog nakita stradalnih srpskih mučenika jasenovačkog logora smrti 1941-1945. godine, od ogrlica zlatnih, zlatnih zuba, zlatnih lančića i drugog zlatnog nakita pretvorili su ustaše ali je korišćeno od strane ustaša u emigraciji i zagrebačkog Kaptola za dolazak, verovali ili ne, Franje Tuđmana na vlast i naoružavanje otcepljenja Hrvatske 1991-1995. godine. To se nije desilo u istoriji čovečanstva.Ferdinand

Tuđmanu doneo u kabinet hrvatski kardinal Franjo Kuharić 1990. godine. I gle čuda, Jukić kaže, citiram: „Početkom „Početkom 90-ih godina, kada je ponestalo novca za odbranu Hrvatske, bio sam pozvan u ured predsednika Franje Tuđmana, koji mi je pokazujući rukom na dijamante, rekao Kada si već, kako se priča, svemoćan u nabavi, pokušaj nešto i prodati“. Jukić kaže da su mu dijamanti bili u tri torbe, a on je uzeo nekoliko dijamanata i prodao. Ono što je bitno, to govore hrvatski izbori, to je kasnije bilo u vrednosti negde oko 80 miliona dolara. Dakle, sa zlatnim zubima srpskih i jasenovačkih žrtava, pretvorenih u dijamante kasnije, nakon 75 godina, Tuđman i Hrvati uzimaju oružje s kojim su klali Srbe i 1991. godine. Sve ovo što vam govorim, uvaženi narodni poslanici, su hrvatski

priznao tzv. nezavisnost Kosova i Metohije. Međutim, moram da kažem, ima onih u Srbiji koji ga priznaju. Gle čuda, jedno Meksiko i masa zemalja ne priznaju, ali priznaje zato Srbijanka Turajlić,

Đilasa tvrde da nije niko rekao da ga treba rušiti. Evo ovog citata, dan, vreme i čas da citiram. Nadalje, na N1, pod kontrolom Đilasa, ona je rekla da je ovaj monumentalni spomenik, citiram: „Nešto čega se svaki normalan čovek treba da stidi“.I da ja ovo skratim, poštovani predsedniče Skupštine, zašto je ona i ne ona, videćete, ima ih još, protiv spomenika Stefana Nemanji?

srednjovekovne srpske države, zato što je spomenik delo ruskog umetnika, nadalje, zato što je inicijator podizanja spomenika Aleksandar Vučić i na koncu, zato što je spomenik Stefanu Nemanji dobro za srpsku kulturnu i patriotsko trajanje.Uvaženi predsedniče Narodne Skupštine, gospodine ministre Vulinu, kada smo sada na ovom Sporazumu sa Meksikom, rekli smo da Meksiko ne priznaje lažnu državu Kosovo, ali ima akademika koji priznaju. Akademik predsednik SANU Kostić, akademik Simović,

a kako vi uvaženi građani znate i vi poslanici, ja napamet ništa ne pričam.Citiram, predsednik Akademije je rekao - Kosovo i Metohija de fakto i de jure nije srpsko. Dakle, ponavljam - Kosovo i Metohija de fakto i de jure nije srpsko, završen citat, što je notorna neistina.Ja pitam uvažene akademike da li je ono naše, de jure, po našem Ustavu srpsko? Da li je po Rezoluciji 1244 srpsko? Da li je po Povelji Ujedinjenih Nacija srpsko? Jel to pravni dokument? Da li je po završnom dokumentu iz Helsinkija 1975. godine, gde se implicitno kaže da pokrajine nemaju pravo na secesiju?Zašto to govore uvaženi akademici? Nemaju oni to pravo kao akademici, zato što mi nismo otvorili ustavno pitanje Kosova i Metohije, u ovom visokom domu, ni u Srbiji. To narušava teritorijalni integritet, jer to nismo otvorili. Jel tačno da nismo? Tačno je. To građani svi znaju.E, sada, dozvolite, poštovani građani, gospoda akademici moraju da znaju da je Kosovo i Metohija poprište naše srpske sudbine. li znaju ili ne znaju? Na Kosovu smo najviše se radovali, dame i gospodo, i najviše se nadali na Kosovu. Na Kosovu smo najviše domete dostizali, stradali najviše i vaskrsavali najviše. Na Kosovu nam se sve ostvarilo, i kraljevstvo, i carstva krunisana i manastiri, i Patrijaršija, i prva iskra pravoslavlja zaiskala i moćna loza Nemanjića, od kojih su 12 svetitelja postali znamen kao 12 Božijih apostola.Na Kosovu, gospodo akademici, nam je zakon bio iznad.

ni roda, ni reda. Sve se unekrst, akademici, dalo i nečast pretvorilo.Gospodo akademici, na Kosovu nam srpsko u korenu zatiru,

ni reda, ni pravde. Samo za Srbe na Kosovu prava nema, ni onog rimskog, ni Svetosavskog, ni Božijeg, ni ljudskog, ni časnog.Mnogi su se na njemu crninom ponovili, sa ranama, otvoreni, sa suzama u očima, sa svećom što tuli, sa opelom što ne prestaje, sa maramom crnom koju ne skidamo, a imali smo i zakon i državu. Imali smo sve sa Kosovom.Gospodo

Carski Prizren nam je u crnilu, Ljeviška u plamenu. Iz Ljeviške sveti Simeon dušmanski oganj tuli, brani dveri svete, da ih dušmani ne prevare.

Jesmo li brigom zamrli? Zašto se, gospodo akademici, od sebe otuđujete? Je li vas nemoć, gospodo akademici, nadgornjavala? Nestaje li to, gospodo, Kosova iz vas? Gubite li to, gospodo akademici, osećanje ljudske mere, osećanje pravde? Pristajete li to samo na tuđa merila da smo krivi kada sebe i samo svoje branimo?Smeta li vam, gospodo akademici, srpsko trajanje na Kosovu kad tako govorite? Ko to ne zna, gospodo akademici, akademici, da nismo Kosovo ni od koga otimali, nego samo jedino i uvek samo branili? Branićemo ga i sada, ako bude potrebno, sa vama, gospodo akademici, ili bez vas. Naša je to zemlja, gospodo akademici, od iskona i briga naša najveća danas.Zato se, gospodo akademici, manimo naših nesloga po pitanju Kosova. Jačajmo naše jedinstvo iznutra.

na našem časnom putu, nikada nije bilo lako. Pa, po tome smo, gospodo, zapamćeni. Zato se okrenimo sebi. Zaputimo se putem svojim, koji je trasirao Aleksandar Vučić i SNS sada. Zašto, gospodo? Jer tuđim putem se ne stiže nikada kući. Hvala.

Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Orliću.Poštovani ministre, kolege narodni poslanici i građani Srbije, danas je pred nama Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.Kako je trgovina ljudima protivpravni akt i predstavlja krivično delo, a znamo da je predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, pred sve nas i pred Vladu Srbije postavio jedan od prioriteta, a to je borba protiv kriminala i korupcije. Svakako ćemo u danu za glasanje izglasati ovaj predlog zakona, ali pre toga treba da pričamo o onome što se dešava kako u našoj zemlji, tako i u zemljama u okruženju i svuda u svetu, što se tiče trgovine ljudima.Obzirom protivpravni akt kojim se narušavaju zakonodavnom propisani, odnosno predviđeni poretci jedne zemlje, zatim, međunarodni propisi, ugrožavaju se i vitalne funkcije kako žrtve, tako i samog društva.Trgovina društva.Trgovina ljudima jeste eksploatacija, a eksploatacija žrtve podrazumeva prinudni rad, seksualnu eksploataciju najčešće. Takođe, podrazumeva i prinudno izvršavanje krivičnih dela u ime i za račun drugih lica, a takođe podrazumeva i ono što smo malo spominjali, a treba da spominjemo, servitut odnosno uklanjanje organa.Sve vrste eksploatacije dovode do viktimizacije društva, do kršenja ljudskih prava, predstavljaju ozbiljno krivično delo koje je finansijski motivisano.Trgovina ljudima, a posebno trgovina ženama i decom, jeste problem svetskih razmera. On ne pogađa samo zemlje u tranziciji, mada češće, pogađa i mnogo razvijenija društva. Međunarodni sistem borbe protiv trgovine ljudima počiva na Univerzalnoj deklaraciji UN o kršenju ljudskih prava iz 1948. godine, koja predstavlja preteču svih ostalih konvencija, protokola, odnosno deklaracija koje se odnose na borbu protiv trgovine ljudima.Standardi zaštite borbe protiv trgovine ljudima definisani su bliže Konvencijom protiv transnacionalnog organizovanog kriminala koja je održana u Njujorku 2000. godine i proističe iz rezolucija Ujedinjenih nacija. Na nju se nadovezuje Protokol koga zovemo Palermo protokol i zasniva se na tri deparadigmi, odnosno na prevention, protection, processuation prevenciji, zaštiti, gonjenju, odnosno procesuiranju organizovanih grupa koje se bave trgovinom ljudima.Nosioci organizovane trgovine ljudima jesu ozbiljne kriminalne grupe. Rekla sam malopre da i u Srbiji postoje takve.

Nakon toga imamo i primere iz Žabljaka da je isto tako organizovana kriminalna grupa otela muškarce, prosledila ih, odnosno deportovala u Belgiju koji su za njih morali da izvršavaju krivična dela i gde je ta organizovana kriminalna grupa dnevno zarađivala, odnosno prihodovala od tih žrtava žrtava trgovine ljudima preko 2.000 evra dnevno.U cilju unapređenja prevencije, identifikacije, zaštite žrtava trgovine ljudima, upućivanje i saradnje u krivičnim postupcima, odnosno u krivičnom gonjenju, danas pred nama je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti trgovine ljudima.Ovaj sporazum odnosi se na svaku vrstu trgovine ljudima i odnosi se na to da obe zemlje potpisnice ovog sporazuma koje su se obavezale ratifikovanjem Konvencije na uzajamnu saradnju u borbi protiv trgovine ljudima, sarađuju uzajamno na identifikaciji žrtava, pomaganju tim žrtvama da se vrate u zemlju porekla i na svim ostalim protokolima, odnosno procesima u krivičnom gonjenju počinilaca.Ono što jeste jako važno, a trebamo da naglasimo, da Srbija, kao i ostale Republike bivše Jugoslavije predstavljaju tranzit zemalja trgovine ljudima, odnosno žrtvama trgovine ljudima kroz našu zemlju, a putevi trgovine ljudima jesu međusobno isprepleteni. Prema podacima Europola najčešće žrtve trgovine ljudima dolaze iz Albanije, Bugarske, Moldavije i Rumunije, a tranzitom preko Republike Srbije i ostalih zemalja, kao što su Makedonija, BiH, dok su, da kažem, njihova odredišta Holandija, Belgija, Nemačka, Velika Britanija, Italija i Španija.Putevi trgovine ljudima kroz Srbiju kreću od juga prema severu, odnosno prema zapadu. Ovde moramo da spomenemo jedan slučaj koji se desio pre dve godine u Nišu na aerodromu Konstantin Veliki, kada je uz pomoć zaposlenih ljudi na aerodromu, uz pomoć policije identifikovana organizovana kriminalna grupa koja je pokušala da četrnaestogodišnju devojčicu otme i da je prebaci u inostranstvo, naravno, mimo njene volje. Oni su poreklom sa Kosova, a žive u Republici Makedoniji i zato je veoma važan ovaj sporazum između naše dve zemlje.Ovaj sporazum ima za cilj da obezbedi sveobuhvatan i kontinuiran odgovor društva na trgovinu ljudima u skladu sa novim izazovima, u skladu sa novim rizicima i pretnjama i do ostvarenja ovog cilja može se doći, odnosno dolazi se i nastavkom saradnje između naše dve zemlje. Zahvaljujem.

pred nama se danas nalazi set vrlo bitnih i konstruktivnih sporazuma, a ja bih se lično osvrnuo na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.Poštovane kolege, verovali ili ne, prema poslednjim podacima UN, kao i drugih relevantnih organizacija, poput internacionalne organizacije za borbu protiv ropstva, u svetu je identifikovano preko 40 miliona žrtava savremenog, odnosno modernog ropstva.Da budemo terminološki precizni, moderno ropstvo i trgovina ljudima koristi se kao krovni termini za čin vrbovanja, skrivanja, transportovanja, obezbeđivanja ili pribavljanja osoba za prinudan rad ili seksualne radnje kroz upotrebe sile, prevare ili prinude. Trgovina ljudima je jedan globalan fenomen i ne postoji nijedna zemlja na kugli zemaljskoj, bez obzira na stepen njene razvijenosti, koja je imuna na ovu kriminalnu delatnost.Cilj trgovine ljudima je jasan, a to je ostvarivanje profita ili neke druge koristi kroz eksploataciju ljudi. Razlikujemo seksualnu eksploataciju, prinudni rad, prinudno prosjačenje, prinudu na vršenju krivičnih dela, ilegalna usvajanja, prinudne brakove, pa čak i trgovinu organa.Često se trgovina ljudima povezuje sa seksualnom eksploatacijom, te se smatra da su žene i devojčice jedine ugrožene. Činjenica je da 70% žrtava eksploatacije čine žene, ali ne treba zaboraviti radnu eksploataciju čije su žrtve najčešće muškarci.S

Kada govorimo o krijumčarenju migranata, cilj krijumčara je da zaradu ostvare tako što će jedno ili više lica ilegalno prebaciti preko jedne ili više međunarodnih granica, naravno uz pristanak osobe koje se krijumčari. Sa druge strane, kada govorimo o trgovini ljudima, kao što smo već spomenuli, cilj je ostvarivanje zarade kroz eksploataciju žrtava tokom dužeg vremenskog perioda.Krijumčarenje uvek podrazumeva prelazak državne granice, dok trgovina ljudima može biti internog, odnosno lokalnog karaktera, dakle, kada se čitav proces odvija na teritoriji jedne zemlje, jedne države.Što se tiče Srbije, prema zvaničnim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz oktobra 2020. godine, u Srbiji je identifikovano 48 žrtava trgovine ljudima. Od tog broja 23 su deca, 15 devojčica i osam dečaka.Moramo napomenuti da je proces identifikacije žrtava trgovine ljudima dodatno otežan, kako migrantskom krizom, tako i pandemijom korona virusa. Opšti je stav stručne javnosti da migracije i situacije koje karakteriše masovnost broja ljudi u pokretu predstavljaju i te kako plodno tle za trgovinu ljudima, te da je broj žrtava trgovine ljudima među migrantima dosta veći. Međutim, ovaj stav u Srbiji se pokazao kao netačan iz razloga što se migranti kratko zadržavaju u Srbiji i Srbiju vide kao tranzitnu zemlju, te je sam proces identifikacije žrtava trgovine ljudima otežan. Takođe, sam Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je istakao da su na vrhuncu migrantske krize imali skroman broj prijava, tačnije tri, i tada istakli da je gotovo nemoguće izvršiti adekvatnu procenu žrtava trgovinu ljudima među migrantskom populacijom, jer je to populacija koja konstantno putuje i ne zadržava se dugo na teritoriji Srbije.Pored toga, prisustvo pandemije korona virusa učinilo je trgovinu ljudima manje vidljivom zbog toga što se veliki deo aktivnosti trgovaca ljudima odvija putem interneta i društvenih mreža.Uzimajući sve ove činjenice u obzir, sve otežavajuće okolnosti pri identifikaciji žrtava, kao i stavove stručnjaka koji kažu da je siva brojka pretpostavljenih žrtava trgovine ljudima na ovim prostorima daleko veća od zvanične, Srbija kao ozbiljna i odgovorna država preduzima sve mere da ovu kriminalnu delatnost suzbije.U

razmenu informacija u cilju pružanja zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima i dobrovoljni povratak tih ljudi u zemlju porekla, razmene informacija i podataka o krivičnim postupcima u cilju efikasnijeg krivičnog gonjenja učinilaca krivičnih dela, sprovođenje zajedničkih projekata u oblasti prevencije i borbe protiv trgovine ljudima, organizovanja obuka, radionica i seminara i razmenjivanje iskustava u cilju jačanja kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudi.Reč je o vrlo važnom sporazumu za Republiku Srbiju koji za cilj ima pravovremeno i sveobuhvatno suprotstavljanje ovom obliku kriminala koje prepoznajemo kao trgovinu ljudima. Zato ja lično, nadam se i kolege, u danu za glasanje, podržaćemo ovaj, kao i ostale predloge u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i bezbednu Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem.Preostalo vreme za poslaničku grupu je 99 minuta.Reč ima Vesna

Nadležni organi koji učestvuju u saradnji ispred Republike Srbije su MUP, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Republičko javno tužilaštvo. Ispred Vlade Severne Makedonije su MUP, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Republičko javno tužilaštvo.Organizuju se sastanci jednom godišnje, nekad i češće, razmenjuju informacije vezane za identifikaciju žrtve, pruža pomoć žrtvama, organizaciji dobrovoljnog povratka kući, razmene podataka u cilju prevencije, organizovanju obuka, razmeni iskustava.Zaštita

obezbeđuje se pružanje potrebnih usluga i podrške, pomoć pri obezbeđivanju ličnih dokumenata, obezbeđuje se zaštita žrtve u periodu istrage krivičnog gonjenja počinioca krivičnog dela,

vrbovane u cilju eksploatacije rada, prinudnog rada, prostitucije, druge vrste seksualnih usluga, prosjačenje, upotrebu u pornografske svrhe, radi oduzimanja organa ili dela tela, trgovina decom radi usvojenja i drugo.Međuregionalna saradnja je veoma značajna u vidu razmene iskustva kao jaka potreba da se svi u regionu uključe radi rešavanja ovog problema.U poslednjoj deceniji, deca su postala meta ljudi koja se bave trgovinom ljudi. To se najčešće radi putem interneta. Trafikanti su prilagodili svoje metode i koriste pojačano prisustvo mladih i dece na internetu, posebno u doba korone. Na društvenim mrežama vreba 750 hiljada predatora u sekundi.Veoma je važno da se što više govori o tome, da se organizuju predavanja na tu temu po osnovnim i srednjim školama sa obučenim predavačima, a možda čak sa osobom koja je bila žrtva, a koja će svojim primerom najvernije da prenese zlo koje vreba i ukaže odakle preti opasnost.Sejanje mržnje, vređanje, trovanje svega nastavlja se i dalje. Brutalno vređanje premijerke Ane Brnabić nazvavši je "kobilom", kao i vređanje našeg mladog kolege. Neko ko vas dobro poznaje, a ko je radio i sarađivao sa vama, a naročito Dragana Đilasa, posebno njegovu želju da šefuje, Goran Ješić nazvao je pravim imenom "Mojti Pajton ekipa". Vi iz tog "Letećeg cirkusa" dozvolili ste da nas satanizuju. Izvinjavali ste se redom okolo u ime srpskog naroda samo da bi bili u društvu onih koji su i svoje zločine prepisivali Srbima, a cilj je ostati na vlasti. Da li mislite da ste u njihovim očima bili veliki? Ne, oni vas nisu ni primećivali.Neverovatno je kolika je bila kampanja protiv prikazivanja „Dare iz Jasenovca“ upravo u Beogradu. Dežurni borci protiv srpske crkve, srpskih žrtava, vodili su kampanju protiv ovog filma.Đilasovom simpatizeru zasmetalo je prikazivanje strahote jednog naroda, jer tobože bili ste primorani da gledate i da nas je RTS kolektivno vakcinisao

Hvala "Dari iz Jasenovca" i da se ne zaboravi.U logoru Jasenovac ubijeno je 19.432 dece. Od toga 11.888 srpske, 5.469 romske dece i 1.911 jevrejske.U Danu za glasanje podržaću ovaj sporazum kao i moje kolege iz poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – za našu decu". Zahvaljujem.

sam Predlog zakona o saradnji sa Republikom Severnom Makedonijom u oblasti borbe protiv trgovine ljudima govori nam jednu jako važnu činjenicu koja se proteklih decenija nekako uvek gurala u stranu, a to je da sa Severnom Makedonijom i njenim građanima delimo isti ekonomski prostor, da imamo mnogo toga zajedničkog i da probleme koje imamo jesu zajednički u jednom delu i da te zajedničke probleme treba da rešavamo.Srbija je unazad nekoliko godina i često napadana od svojih komšija, čini mi se najviše iz razloga ne jačanja srpskog velikonacionalizma, jer toga u Srbije u ozbiljnoj meri nije bilo, nego zbog ekonomskog razvoja Republike Srbije, čini mi se da ti političari koji su u tim trenucima vodili svoje zemlje, na prvom mestu, nisu bili odgovorni ni prema svojim građanima, jer ne mogu da zamislim da neko napada ekonomski razvoj svog suseda, a da ne vidi u tome priliku da da i on nešto profitira, odnosno da svojim građanima podigne životni standard.Znate koliko nekoga u Hrvatskoj brine što Srbija možda dva ili tri puta ima veći rast BDP nego što ima Hrvatska ako od tog rasta BDP Srbije on u nekom povezanom nizu dobije bolji životni standard.To je odlika bila nesposobnih političara koji su želeli da svoje unutrašnje probleme prevale na Srbiju ili na taj sukob sa Srbijom, jer čini mi se da je Srbija u regionu uvek trebala da bude dežurni krivac, da za te svoje probleme, koji su čisto unutrašnje prirode, okrive Srbiju.Meni je drago što naše komšije iz Severne Makedonije Srbiju ne gledaju kao neprijatelja i ne trebaju. Dokazali smo više puta da želimo da sarađujemo sa Severnom Makedonijom, da želimo da razvijamo dobre i političke i ekonomske i svake druge odnose. U tome u prilog ide to da je Srbija jedan deo svojih vakcina protiv Kovida ustupila građanima Makedonije kao izraz i dobre volje, ali i želje da se našem susedu zaista pomogne po pitanju suzbijanja ovog Kovida.Drugi zakon, čini mi se, da je mnogo interesantniji jer problematika duže duže traje, a i više utiče na sve tokove društvenih života i u Srbiji i u zemljama u okruženju, a kao što znamo i u EU. Reč je o Sporazumu sa Evropskom agencijom oko čuvanja graničnih pojasa.Tu moram da kažem da osim što smo dobili i ozbiljne probleme kada je započela migrantska kriza, a započela je negde 2015. godine, Srbija je opterećena fiskalnom konsolidacijom i pokušajem oporavka svoje sopstvene privrede, opterećena ponižavanjem od dela međunarodne zajednice da je Srbija kriva za sve što se ovde dešavalo devedesetih godina.Nažalost, i samoponižavana od bivšeg režima, zatekla ju je i migrantska kriza. Mnogi misle da tada Srbija nije bila na određenom skeneru. Jeste i te kako. I te kako, jeste došlo do promene vlasti, jeste da je Srbija dobila priliku, ali i u jednom delu međunarodne zajednice koji Srbiji nikada nije bio naklonjen, očekivali su i našu grešku.Grešku da bi opravdali sve ono što je rađeno prema Srbiji devedesetih godina, da bi Srbija i Srbi, pre svega, bili prikazani kao varvari, kao siledžije, kao nasilnici i da uvuku Srbiju u svoje probleme i da na taj način i reše migrantsku krizu praveći od Srbije zemlju koja će da zaustavi migrantsku krizu a sve one negativne posledice u tom zaustavljanju i sama Srbija snosi.Zaista

Za razliku od mnogih zemalja koje su se smatrale i samoproglašavale da su mnogo bolje uređene, mnogo više civilizovane i mnogo više humane nego Srbija.Tim ljudima koji su došli, ne ulazim u to da li su to ekonomske prirode, političke prirode, bezbednosne prirode kojima se Srbija našla na ruti nikome od njih od državnih organa dostojanstvo nije narušeno. Delom i što je Srbija imala gorka iskustva sa sopstvenim narodom a velikim delom i što Srbi nisu takvi, iako su nas takvima prikazivali.Tada je Srbija počela da stiče ogroman ugled u međunarodnoj zajednici, ne samo među političarima, već i među običnim građanima koji su iz ko zna kojih razloga pratili situaciju vezano za migrantsku krizu i kakav odnos imaju migranti na putu ka njihovom nekom odredištu koje su oni sami sebi

kako napadaju i predsednika Srbije i predsednika Vlade dok je bio Aleksandar Vučić i sve ministre unutrašnjih poslova i ministra odbrane, u krajnjem slučaju, kako Srbija postaje izbeglički raj, kako se Srbi proteruju i da se na tim prostorima naseljavaju izbeglice, kako se prave čitava naselja.Čitave teorije zavere smo slušali, ne samo u medijima, nego, nažalost i ovde u Narodnoj skupštini. Njihovo pravo je bilo da o tome govore, neću u tome da ih sprečavam, ali naše je pravo bilo da zatražimo i njihovu odgovornost na nekim izborima što se i desilo pre nešto malo manje od godinu dana.Kao posledica jedne takve neodgovorne politike koja je vođena i u delu medija koje predvodi Dragan Đilas i Šolak pojavile su se nekakve straže, gospodine ministre, neke parapolicijske strukture koje su počele da legitimišu migrante na ruti kroz Srbiju, da ih zastrašuju i meni je drago što sam sada čuo od vas obećanje da toga u Srbiji više ne može da bude, zato što smo mi kao narodni poslanici zakonom ovlastili samo jedan državni organ da vrši legitimisanje, a to su pripadnici policije, odnosno MUP. I to ne važi samo I to ne važi samo za građane Srbije, važi za bilo koga ko se nađe na teritoriji Republike Srbije.Nemojte da dozvolite da taj ugled koji smo sticali povodom ove krize bude na bilo koji način narušen, jer čini mi se da svaka naša greška se 100 puta teže popravlja nego bilo koju grešku da napravi bilo koji drugi narod ili bilo koja druga država.Imamo svoje strukture bezbednosti, one odgovaraju za bezbednost svih građana Srbije i svih koji se nađu na teritoriji Republike Srbije. Ako neko misli da preuzima zakon u svoje ruke, van institucija, mora biti kažnjen u skladu sa zakonom, ko god da bude i tu nema diskusije.Koliko je ugled u svetu i koliko Srbija pod rukovodstvom Aleksandra Vučića popravlja svoj ugled u svetu govori činjenica da jedan veliki deo svetske javnosti prati šta se dešava u Srbiji po pitanju borbe protiv pandemije, odnosno virusa koji je zadesio čitavu međunarodnu zajednicu.Nama ostaje da se još više borimo da

koji postavljaju jedno pitanje, a to je – da li oni mogu da uđu u Srbiju? Naši građani. Nisu oni krivi zato što postavljaju to pitanje.Oni su napustili neku drugu Srbiju, neku drugu Srbiju koja je bila ponižavana od dela međunarodne zajednice i okrivljavana za ratove devedesetih godina, ponoviću to i samoponižavanja od bivšeg režima i to samoponiženje je išlo do toga da smo mi kao građani trebali da se osećamo krivim za nešto što kao pripadnici jednog naroda nismo činili, niti je bilo ko u naše ime to mogao da učini.Napustili su takvu Srbiju. Oni ne poznaju ovu sada novu Srbiju. Ne poznaju našu Srbiju. Ne znaju da je Srbija to mesto gde će najviše da budu uvaženi i najviše da budu bezbedni i najviše zaštićeni nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svetu, jer su naši državljani i da ne dozvolimo da preko društvenih mreža ih bilo ko plaši da će biti uhapšeni ili vraćeni sa granice ukoliko žele da obiđu svoje rođake ili dođu u Srbiju. Da im ukažemo da mogu da budu, bez obzira što ne žive ovde, naši su građani, ako se nalaze ovde da budu i vakcinisani. Taj ugled o kome govorim nije bitan samo Međunarodnoj zajednici, bitan je pre svega i nama da prestanemo da se osećamo krivim.Ja sam malo stariji, ne mogu oni taj osećaj kod mene da naprave, ali kod ovih mlađih ljudi, kod generacija koje su dolazile posle, koje su jednostavno preko svih medija zarad nekih političkih, unutar političkih obračuna ponižavali čitav jedan narod, e to su razlozi zbog kojih moramo još više da se posvetimo vraćanju ugleda Republike Srbije u Međunarodnoj zajednici, jer pripadnika naših naroda i naših građana ima po čitavom svetu.Ne vidim ništa loše i u tome i u ovom sporazumu koji smo zaključili između Srbije i Sjedinjenih Meksičkih Država. Neko će da kaže šta imamo tu zajedničko? Možda bi trebali da postavimo pitanje pa i ako nemamo, zašto ne bismo razmenjivali iskustva? Zašto ne bi širili kulturu, zašto ne bi neko upoznao Srbiju na malo drugačiji način u nekom drugom svetlu nego što je Srbija bila predstavljena devedesetih godina ili od 2000. do 2012. godine, jer kroz bilo kakvu razmenu, kroz bilo kakvu saradnju koja je iskrena ne može da proizađe ništa loše, ništa negativno. Od toga možemo da imamo samo nekakav boljitak. Boljitak jeste da se ugled Srbije podiže na prvo mesto, jer taj ugled znači da Srbija postaje ekonomski prihvatljivija za bilo kog investitora.I da naši građani koji su pre 10 i više godina napustili Republiku Srbiju, da prikažemo jednu činjenicu, a to je da će u vrlo kratkom vremenskom periodu u Srbiji mnogo veću šansu da imaju da uspeju u životu i da se ostvare na profesionalnom planu nego u tim zemljama gde se danas nalaze. Sigurno da bi nam takva naša želja i borba da to postignemo bila mnogo lakša da nemamo taj unutrašnji problem, koji je uočen u bivšem režimu, Draganu Đilasu i Šolaku, koji na svaki način svaki uspeh Republike Srbije pokušavaju da ponište ili prikažu kao zločin.Setite se samo da do pre nekoliko nedelja govorili su da od vakcinacije u Srbiji nema ništa, da bi sami stali u red i primali vakcine za koje su govorili da nisu dobre i da ne postižu puni efekat. Znate šta, napadali su predsednika Republike Srbije, Vladu Republike Srbije, sve ministre u Vladi zašto nismo obezbedili samo vakcine zapadne tehnologije. Kao da je to bilo u tom trenutku bitno. Bilo je bitno, da se pre svega zaštite životi građana Republike Srbije i javno zdravlje.Ali, kome je stalo samo do novca? Dokazano je da su u prošlosti mislili samo o novcu. Takvi će još manje u budućnosti da misle o našim životima, jer su pokazali koliko su brinuli i o našim životima dok su nam ih upropaštavali, tako što su uništavali našu privredu, naš privredni i ekonomski sistem i bilo kakvu budućnost da ona deca koja ostanu u Srbiji da mogu da imaju i da se ostvare.Nema nikakvih problema da ćemo podržati ove zakone, gospodine ministre, jer koliko vidim da ovakvim sporazumima Srbija polako ali sigurno mnogo brže nego što bi neki drugi hteli zauzima mesto u regionu, u Evropi i u svetu koje joj pripada. Hvala predsedavajući.Uvaženi ministre, dame i gospodo poslanici.Ja ću danas govoriti o Sporazumu o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država.Pre svega jedno ogromno hvala, jedna ogromna zahvalnost toj divnoj velikoj moćnoj zemlji jer priznala tzv. nezavisno Kosovo. Takva tvorevina ne postoji. Postoji Republika Srbija sa dve autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo i Metohija. Centar naše duhovnosti, tradicije, kulture. Tri manastira i jedna crkva se nalaze na listi UNESKO, Pećka patrijaršija, Gračanica, crkva koja se nalazi u Prizrenu Bogorodice Ljeviške i manastir Dečani. To je Srbija, puna istorije, tradicije, kulture. Još jednom Meksiko ta divna, možda nama daleka, ali izuzetno značajna zemlja.Jedan od osnovnih ciljeva Republike Srbije je pre svega spoljna politika, dobro vođenje spoljne politike zahvaljujući Vladi Republike Srbije i njenom predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću. Setite se našta smo ličili od 2000. do 2012. godine. Kao geto. Niko sa nama nije hteo da radi. Devastirana zemlja, uništeno sve. Danas respektabilna zemlja. Imamo izvanredne odnose sa Narodnom Republikom Kinom, pune poštovanja, prijateljstva, ali i partnerstva. Zahvaljujući njima dobili smo milion doza vakcina.Takođe,

radi gospodin Vučić i Vlada. Izvanrednu spoljnu politiku. Pravimo mostove. To je vrlo važno. Videlo se za vreme pandemije, ako ste umreženi, ako imate informacije možete da prođete, ako ne teško. Mi smo danas druga zemlja što se tiče vakcinacije u Evropi. Molim vas Srbija od 7,5 miliona, iza Velike Britanije, šesti smo u svetu. Tako se radi.Što se spoljne politike tiče, takođe treba istaći da je na inicijativu našeg predsednika potpisan i „mali Šengen“. Šta to znači? To znači razvoj regiona, dobra ekonomija. Jer svako ko želi da ulaže, ulagaće u region. Naravno, ulaže se u Republiku Srbiju i to mnogo. To vidimo i po procentu zaposlenosti. Nekada 26% nezaposlenih, danas plus 7,5%. Istorijski minimum. Ja sam sigurno da nije bilo pandemije da bi za dve godine bilo 5%, evropski nivo.Šta znači „mali Šengen“? Poboljšavanje ekonomije, brži protok robe, ali i kapitala, prepoznavanje kvalifikacije, robe, ljudi. Sa ličnom kartom ćemo moći da prelazimo granice. Tako se radi. Ne samo to. Naša spoljna politika je uradila, odnosno naš predsednik i Vlada to da se ne zapostavlja ni slučajno ni nesvrstane zemlje. Čak imamo i projekat.Nekada je 2018. godine bilo samo 50 studenata iz nesvrstanih zemalja, danas 2021. godine 200 studenata. To je naš bonus i to je naš plus. Treba raditi na zbližavanju. Bilateralna politika ili trilaterala, svejedno. Izuzetno važna za zemlju od 7,5 stanovnika, kao što je Republika Srbija. Sada zaista u ovoj čarobnoj zemlji koja je što se tiče prostranstva 13. u svetu, što se tiče populacije 11, a ekonomije 14. zemlja u svetu vrlo respektabilna.Mi smo sklopili ovaj sporazum i on se odnosi na kulturu, na sport i na obrazovanje. Što se obrazovanja tiče, naravno da ćemo, kako bi to radili? Razmenom naučnika, ali i publikacijama, informacijama. Ono što je još jako važno i o čemu se u ovom sporazumu radi, a to je otvaranje kulturnih centara, približavanje ove dve zemlje jedna drugoj, učenje jezika, samo boljitak. Mi smo mali, nama trebaju prijatelji, kao što su veliki. Uostalom, pokazalo se da kad god je gusto tu su oni u koje verujemo. Zašto? Zato što dobro radimo spoljnu politiku. Tako treba i da ostane. To važi i za sport, to važi i za kulturu.Najvažnije, možda treba još istaći da postoji jedan član koji se odnosi na zaštitu kulturnog nasleđa što je od izuzetnog značaja. Znači, nema iznošenja iz zemlje, niti iz Sjedinjenih Meksičkih država kulturne baštine, takođe to se odnosi i na Srbiju. Ja ću sa zadovoljstvom glasati za predlog ovog sporazuma. Hvala.

predsedavajući, poštovani ministre sa saradnikom, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, svaki sporazum koji smo do sada razmatrali i na kraju usvojili pokazao je da sve ono za šta se zalaže, pre svega predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije, konkretizuje se i sprovodi se u delo.Smatram da će i ovaj sporazum doprineti pre svega jednoj bezbedonosno boljoj situaciji u našoj zemlji, mirnijim uslovima, ali isto tako će pokazati da priča o „mini Šengenu“ i o boljim odnosima na prostoru Balkana iz nekih reči i teorija prerastaju u delo.Moje kolege, prethodni govornici, su pominjali donaciju vakcina Srbije koje je uputila Severnoj Makedoniji i to je samo jedan u nizu pokazatelja kada je Srbija ekonomski jaka, stabilna može i uvek želi da pomogne svima u regionu.Smatram da nakon skoro 30 govornika koji su do sada diskutovali o ovom sporazumima je sve rečeno. Mislim da smo se dotakli svake teme i svake koristi i benefita koji će ovi sporazumi doneti. Ali, poštovani ministre Vulin, mislim da vaše prisustvo u ovom plenumu ima uvek posebnu težinu, jer vodite ministarstvo koje je svakodnevno na udaru i čiji pripadnici svakodnevno brinu o životima svih nas.Znam nas.Znam da već sutra će poslanici biti u prilici možda da vam upute neko pitanje, ali kako Poslovnik kaže i pravila određuju, krenuće se od najmanjih poslaničkih grupa, tako da ne znam da li ću ja ili neko od mojih kolega biti u prilici da prodiskutuje sa vama o aktuelnim dešavanjima, ali svakako smatram da pored ovih sporazuma, svakodnevnica u našem životu je mnogo bitna i od presudnog je značaja za naše građane.Kad već govorimo o tome, svaki vaš govor je nekako inspirativan i svaka diskusija koju ste imali danas ovde otvorila je mnoga neka pitanja i otvorila je mnoge neke teme.Pre svega, želim da se osvrnem na nešto o čemu smo ovde pričali u više navrata, a to je činjenica da kad god se desi neki incident koji zaista niko ne može da predvidi prvi na udaru su ljudi koji predstavljaju, na primer, vlast u tom gradu ili u toj opštini ili autonomnoj pokrajini.Pre neki dan se desio katastrofalan incident u Novom Sadu, gde su povređena dva ili tri momka, čini mi se. Munjevitom reakcijom policije, pripadnika MUP-a počinioci su uhapšeni, ali interesnoj sferi, predstavnicima bivšeg režima, to nije dovoljno i desilo se nešto što je praksa postala, da je gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, ili ljudi koji danas vode Novi Sad su targetirani i proglašeni krivim zato što se neko potukao ispred diskoteke. To nije bio sad slučaj prvi put, već se to desilo i, čini mi se, kad je bio onaj incident u diskoteci.Dakle, i sve što se razotkrije i brzo otkrije, vinovnici se privedu pravdi, ni to nije dovoljno, već se danima pokušava od toga napraviti nekakva politička priča.Onda

u ovom primeru moglo se videti i kada je u Lapljem Selu došlo do tuče, ugovorene tuče više od 20 mladića, koliko ih je bilo. Ugovorena je tuča, povređen je sin čoveka koji sa Radom Trajković i Kurtijem zastupa neke interese, samo ne znam čije, a građani dobro znaju da su to interesi svih onih samo ne Srba, povređen je u toj dogovorenoj tuči, a onda su brže, bolje optužili Srpsku listu i Aleksandra Vučića da je on to poručio.Ovo sve govorim zato što tako gnusne optužbe uznemiruju javnost i uznemiruju građane Srbije koji se sa pravom pitaju da li neko može i do koje granice može na taj način da blati, baca ljagu, nevine ljude optužuje za nešto zašta nemaju veze. Gde postoji granica za tu neku izgovorenu reč?Znate, jako je teško objasniti možda svakome da baš niko nije mogao da predvidi šta će se desiti ispred te diskoteke u Novom Sadu, ili kafića, šta li je već, i jako je teško sad nekom objasniti da iako je policija uradila svoj posao ta ljaga koju su oni bacali ovih dana ostaje i negde provejava.Pričali ste, gospodine Vulin, ovde i o situaciji iz 2015. godine, kada je predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa gospodinom Vladimirom Putinom sprečio onu katastrofu da Srbija ponese epitet genocidnog naroda, genocidne zemlje, ali, zarad ljudi koji gledaju ovaj prenos i svega onog što se dešava u našoj zemlji, znate, ovde je bila jedna žena narodni poslanik. Ona je prva sad udarna pesnica Dragana Đilasa koja iznosi takve laži i neistine da moraju, čak, iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije da je demantuju kada ona iznosi te laži.Samo ću vas podsetiti da je 27. 2016. godine, ona bila jedan od potpisnika, dakle poslanika koji su zahtevali da se podnese Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Dakle, radi se o Mariniki Tepić, i to svi znaju, i podvlačim njeno ime i prezime, jer je ta žena danas udarna pesnica Dragana Đilasa i žena koja i dan danas iznosi, nakon hiljadu puta ponovljenih laži koje su razbijene istinom nastavlja sa svojim pakovanjem ili, što bi narod rekao, fingiranjem afera, pokušajem izmišljanja nekakvih afera i ona se predstavlja kao nekakva alternativa.Ja se samo pitam sa ovog mesta, hipotetički, da se desi ne znam kakvo čudo, pošto su njihovi rezultati zanemarljivi po najnovijim istraživanjima i ovaj smanjeni cenzus od 3% će teško preskočiti, šta bi se desilo u slučaju da Marinika Tepić dođe na vlast, da li bi onda ona opet podnela ovu inicijativu i da li bi Srbija na sebe preuzela nešto što nije učinila i postala genocidan narod?Mnoge stvari koje današnji predstavnici jednog dela opozicije, a okupljeni su, gle čuda, opet u nekakvu novu Demokratsku stranku ili režim Demokratske stranke, na sve načine pokušavaju da zadaju udarac Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.Nekako ispod žita je prošla ta informacija da je Miroslav Aleksić, dokazano sada, slagao za povezanost Andreja Vučića i Aleksandra Vučića u slučaju „Jovanjice“. Da li je on negde uputio izvinjenje, da li ste negde mogli da čujete – da, jeste, slagao sam, pogrešio sam, neću više? Ne, nego je on nastavio sa iznošenjem takvih laži.Ono što mene posebno zabrinjava, a mislim da, gospodine Vulin, imaćete i vi tu šta da kažete, jeste činjenica da smo mi kao narodni poslanici ovde usvojili Kodeks ponašanja. Kada smo usvajali taj Kodeks ja sam diskutovao na tu temu, jer ako suzimo prostor toliko narodnim poslanicima da sa ovog mesta diskutujemo o svemu onome što muči građane Srbije, što ih možda brine, plaši, ako nam se suzi prostor da zastupamo interese onih ljudi koji su glasali za nas ili onih koji uopšte nisu glasali za nas, kakva je onda uloga narodnog poslanika?Ono što me zabrinjava jeste i činjenica – dok se mi držimo Kodeksa i dok se poslanicima uvek stavlja na teret izneseno mišljenje, pa čak u slučaju Marijana Rističevića vode se i postupci za izgovorenu reč u parlamentu, mi imamo situaciju da pojedini

ovo je dešavanje od jutros, na njegovom zvaničnom Tviter profilu. Poštovani ministre, ja sam dobio nekoliko poziva, poruke i skrinšotove tih tvitova, pa mene sad zanima da li će neko od nadležnih institucija, a znam da tu pre svega mora da se uključi Tužilaštvo, osetiti i prepoznati opasnost i pretnje koje taj čovek uputio?U raspravi sa nekim korisnicima te društvene mreže Vuk Jeremić je izneo jednu opasku – ja neću biti u zatvoru, moram da vas razočaram, a vama će septička jama ostati stvarnost u koju ste se rodili i koju živite, jer bolje u životu niste ni zaslužili.Nakon toga, obratio se jednom tviter korisniku njegovim imenom i prezimenom, i poručio mu – na listi si, nećemo te zaboraviti prijatelju, zapamti šta sam rekao. Nije tu završio svoje napade, frustracije, iznošenje pretnji, već je nastavio.Takođe, imenom se obratio jednom korisniku i rekao – kada se sve ovo završi preuzećemo botovske servere, neće ostati skriven nijedan identitet, uključujući i tvoj. Praćeš klozete do kraja života.Vrhunac života.Vrhunac njegovih pretnji i monstruoznih izjava na toj društvenoj mreži je i – nemojte jednog dana da baš mnogo cvilite, vidite da vam izlazimo u susret, odgovaram vam, a to vam donosi bodove, itd. od od baš svakog ljudskog otpada sličnog vama vas sam najbolje zapamtio.Poštovani ministre Vulin, kada ovakve stvari izgovori neko ko pretenduje danas, sutra da bude vlast, da bude predsednik ili kakve sve već ambicije ima nameće se pitanje šta obični građani mogu da očekuju i šta će se desiti ako nekim čudom ili ne znam kakvim scenariom Vuk Jeremić dođe u poziciju da odlučuje nešto u našoj zemlji.Građani su nam na prošlim izborima rekli da je to nemoguća misija, ali se sa pravom brinu i pitaju

ali posao kojim se vi bavite je pre svega za čast i ponos, jer politikom predsednika Aleksandra Vučića koju pratite i vi i Vlada Srbije činite ono najbolje za našu zemlju, za našu decu i generacije koje dolaze, a to je osnovna politika i predsednika Aleksandra Vučića i SNS. U nama ćete uvek imati saveznike, uvek ćete imati partnere, jer od boljeg i lepšeg mesta za život od naše Srbije niti imamo, niti možemo ikad imati. Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem.Reč ima prvo ministar Vulin. **Aleksandar Vulin** Od čoveka koji tako leči svoje frustracije i komplekse možete očekivati da ako bi dobio vlast da bi onda počeo da živi, da bi počeo da sprovodi u delo to što je pretio i to što je radio.Znate, podsetiću vas, većinu vas znam skoro čitavog svog života, svi smo mi bili opozicija, i kad smo bili opozicija znali smo da moramo da se borimo za jednu bolju Srbiju, za jednu drugačiju Srbiju, ali smo se borili za Srbiju u kojoj ovakve stvari nisu bile moguće. Mi to kao opozicija nismo radili. Mi se tako nismo ponašali. Mi nismo pretili Srbiji da ćemo je zatvoriti, da ćemo je… Mi nismo pretili običnim ljudima sa kojima se politički ne slažemo da će zbog svog stava jednog dana robijati, niti smo ih zvali ljudskim otpadom. Mi smo baš ti koji se zalažu za to da se donese zakon po kome će svaki profil na internetu biti javan, potpisan imenom i prezimenom, baš se za to zalažemo, a ne da krijemo nekakve botove, ili kako god oni to da zovu.Znate, to govori o licemerju jednog čoveka. Da li treba da vas podsećam na one tužne konferencije za štampu koje je Vuk Jeremić držao kada mu je neko uvredio suprugu, ili je on mislio da mu je uvređena supruga, pa to se plakalo, pa to se okupljalo, a šta je sa suprugama i porodicama svih vas? Šta je sa porodicama građana Srbije koji se ne slažu sa Vukom Jeremićem? Šta je sa porodicom Aleksandra Vučića? Kada je on držao konferenciju za štampu i plakao pred kamerama, govoreći kako mu je, koliko boli to što se radi njegovoj porodici? Trpi, nosi, bori se, ali ne bi trebalo da trpi, nosi i bori se, ne bi trebalo. U normalnoj uređenoj zemlji to nije tema.Dugo smo u parlamentu, dugo smo u politici svi zajedno, nikad nije bilo ovako prljavo, nikad. Ali, to su uradili ljudi. Naš politički život su zagadili ljudi kao Jeremić, koji mogu tako nešto da kažu i tako nešto da napišu. Žao mi je što je tako, ali nažalost i to je činjenica u politici. Zato i neće na izbore. Zna da se sa tim ne prolazi na izborima ni u mesnoj zajednici, a kamoli u republičku skupštinu. Izađi, kaži – moj politički program je da ću vas sve pohapsiti i zatvoriti, svi koji ne mislite isto bićete zatvoreni, eto, to je moj politički program. Kažite to. Uostalom, videli smo to, pa tako su palili ovu Skupštinu, ne bi nam to bilo prvi put da vidimo, ali sam siguran da Srbija ne želi više da vidi Skupštinu koja gori, ne želi da vidi ni one julske nerede, kao što ne želi da vidi 5. oktobar, gde ćemo, šta, da zapalimo još jednom Skupštinu. Uh što smo veliki i hrabri, jaki, sjajni, to nam je politički program, to nam je platforma, da to narodnih para što se ima, da se potroši da ponovo renoviramo Skupštinu koju su zapalili. Ne verujem da to Srbija hoće. Ali zato su tu izbori, izađite, gospodo, na izbore, to vam je program, sve nas mrzite, sve biste da nas zatvorite, pohapsite, prebijete. Odlično, to vam je politička platforma, izađite, molim vas, ali samo izađite. Samo izađite na izbore, nemojte više to da tražite.Hvala vam za ovo što ste primetili za rad policije. Znate, kada je u pitanju, to nije incident, to je učešće u masovnoj tuči, to je krivično delo, uhapšeno je osam lica, odmah je rasvetljeno, odmah, u toku te noći smo saznali ko su počinioci. Počinioci su u toku jutra privedeni, pošto su iz Šida bili, dakle nisu bili iz Novog Sada, oni su već otišli, trebalo ih je i tamo naći i to je odmah urađeno. Znamo ko su oštećeni, pružena je pomoć.

odmah je rasvetljeno i to se više nije ponovilo. Ta grupa je razbijena u Bačkoj Palanci.Pre dva meseca u Novom Sadu je sprečen pokušaj ubistva. Naime, stigla je već jedna ekipa iz Beograda koja je našla, kako žargonski kažu, i štek-stan, imala oružje i bila spremna da likvidira vlasnika jednog poznatog restorana, ugostiteljskog objekta u Novom Sadu. Mi smo to rasvetlili pre nego što je i sprovedena namera, odnosno pre nego što je došlo do krivičnog dela koje je bilo planirano.Pre nekoliko nedelja rasvetljen je pokušaj iznude nad fudbalerom Vojvodine, uhapšen je čovek koji je pokušao da reketira jednog fudbalera izmišljajući nekakav dug, kako se to već obično radi. To je odmah rasvetljeno i urađeno. Sprečeno je nekoliko zakazanih navijačkih tuča u Novom Sadu, pre nego što su se desile poslednje, u jednom naselju koje se zove Bukovac. Dakle, u Novom Sadu se radi i dobro se radi.Hoću radi.Hoću da se zahvalim ne samo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, već hoću da se zahvalim i gradonačelniku Vučeviću na izuzetnoj saradnji, izuzetnoj senzibilnosti koju pokazuje prema policiji, pomaže nam na svakom koraku, od materijalnog, dakle da nam uredi prostorije, uvek da izađe u susret da se nabave vozila za policiju, pa do jednog zaista razumevanja za težinu posla koji obavljamo. Ta komunikacija između načelnika policijske uprave i gradonačelnika Novog Sada daje rezultate i vidi se da je bolje i oseća se veća sigurnost građana.Naravno, Novi Sad je veliki grad, uvek ima onih koji misle da treba da krše zakon, ali ako imate prostora pogledajte malo vesti, vratite se unazad i videćete koliko je veliki broj rasvetljenih dela, ali munjevito rasvetljenih dela. Kako se dese, tako se pronađe počinilac i tako se kazni. Kriminala će uvek biti, ali je samo važno da se zna da se kriminal ne isplati u našoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem ministru.Prema prijavi za reč, sada reč ima zamenik predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu gospođa Sandra Božić. Zahvaljujem, potpredsedniče Skupštine gospodine Orliću.Sasvim ću se složiti i sa prethodnim govornikom, mojim dragim kolegom gospodinom Mirkovićem, takođe i sa vama gospodine Vulin, jer ono što građani žele, ono što građani misle, oni to svakako i jesu rekli, ne samo što se tiče podrške SNS, podrške razvoju i napretku Srbije.Spomenuli ste i Novi Sad, spomenuli ste i gradonačelnika gospodina Vučevića. Treći mandat na mestu gradonačelnika je zaista, ako ništa drugo, pokazatelj toga da Novi Sad ide u pravom smeru, da se razvija nikada brže i da upravo na čelu sa gospodinom Vučevićem Novi Sad ima apsolutno drugačiju perspektivu nego što je imao u prošlosti.Znamo i nije potrebno mnogo da se prisetimo na koji način je pokrajinu vodio gospodin Pajtić, ako mogu i da ga nazovem gospodinom, s obzirom da mi ovde često čujemo različite prideve upravo kada su u pitanju pripadnici bivšeg režima. Onda nas novinari neretko napadnu da smo možda malo u svom rečniku i govoru direktniji. Ali ja ne znam kako drugačije da nazovem nekoga ko je ojadio, ko je pokrao, ko je unazadio građane Republike Srbije, direktno stavivši ruku u njihove džepove. Kako drugačije da ga nazovem no lopovom? Zaista ne znam koji je to drugi izraz, niti želim da ga upotrebim, niti želim da budem politički korektna u ovom slučaju, zato što su za mene lopovi to što jesu – lopovi. I lopovi su oni koji kradu na trafici, a možda su čak manje zaslužili da ih tako nazovem od onih koji su od Srbije i od njenih građana oteli, od budućnosti njihove dece. Ne samo da pričamo o 619 miliona, pričamo o mnogo, mnogo, mnogo većim ciframa koje, sigurna sam, nećemo uspeti, nažalost, i našu i građana Srbije, nikada do kraja da saberemo.U pravu ste, ministre, kada kažete da je Srbija jasno rekla da ne želi da je vode oni koji su palili ovo zdanje. Imali smo priliku da čujemo i da vidimo volju građana Republike Srbije, a svakako da nam poslednje istraživanje govori apsolutno u prilog tome da je podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i SNS nikada veća.Što se tiče gospodina Mirkovića i onoga što je, a ja se izvinjavam, vratiću se na temu, predsedavajući, molim vas, samo kratko, s obzirom na to da moram da se nadovežem na ovu diskusiju prethodnih govornika. Srbija je vrlo jasno i rekla da ne želi one koji su, oprostićete mi na rečniku, j* majku Srbiji. Eto, potrudiću se, pa prosto građani će razumeti, ipak ovo prenosi RTS i ja ću se potruditi da svoj rečnik, bez obzira što ću preneti samo reči pojedinih bivših lidera i političara, ali to govori o njima, ne govori ni o meni, ne govori ni o ovoj Skupštini, niti o poslanicima pristojnim, mladim ljudima koji sede ovde i koji svakodnevno samo govore istinu.Ta istina je ružna. Kada je nešto ružno, koristite reči koje su adekvatne. U ovom slučaju – secikese i lopovi je, čini mi se, čak i nedovoljno reći za sve one za čije ime se taj pridev prikači prikači i na koje se odnosi.Ja pozdravljam, što ste primetili, ovu raspravu na Tviteru. Vuk Jeremić nam nije bitan u tom smislu, apsolutno, ni najmanje, bitno je na koji način se jedan čovek koji sebe naziva političarem, ja se neću složiti da je on političar, on je kriminalac i lopov, zapravo odnosi prema glasačima. Jer, znate, na Tviteru, podržavam i ovu inicijativu da moramo imati svoj identitet zato što bi stvari izgledale sasvim drugačije, mu se obraćaju ljudi, koji ljudi, neki ljudi, pišu srpskim jezikom, vidimo da su im negde lokacije po Instagramu definisane iz gradova Republike Srbije, dakle, imaju 18 godina a na Tviteru su, to su glasači, njemu bi najmanje trebalo da bude jasno da bi prema tim ljudima trebao adekvatno da se odnosi, da odgovara na njihova pitanja, a ja sam vrlo precizno prelistala celu Tviter diskusiju i videla da se tu nalaze zaista neka bitna pitanja za Republiku Srbiju. Pitanja koja se tiču građana Republike Srbije.Vi ste suviše bili pristojni, gospodine Mirkoviću, i u potpunosti vas razumem i podržavam u tome, ali ja neću biti. Neću biti, zato što smatram da je gospodinu Jeremiću cilj bio verovatno da se to ovde pročita ili da se možda prenese na RTS-u, jer pretpostavljam da takve reči ne bi u svojim skupim cipelama i odelu mogao da izgovori na RTS-u jer to ne bi bilo primereno, jel tako, ali, evo ja ću, zaista, nauštrb toga da me sutra opet neko prozove svakakvim imenom a to uglavnom bude na ovim Đilasovim medijima, vrlo tendenciozno, ja ću rizikovati toliko pa ću zaista, zarad istine, građanima Srbije preneti onako kako se jeste gospodin Jeremić obračunavao na Tviteru sa glasačima i građanima Republike Srbije koji su od njega zahtevali neke odgovore, pa na kraju krajeva i ideje koje promoviše kroz svoju političku partiju. Ali, s obzirom da je on bezidejan u potpunosti, takve su mu i prozivke i apsolutno beznađe na Tviteru koje je pokazao, jer to nervno rastrojstvo, ja ne mogu drugačije ovo da nazovem, mislim da pored policije tu treba još neko da se uključi, zaista, trebalo bi da se razmotri na koji način se ovaj čovek obračunava sa običnim ljudima.Ministre, da li možemo da očekujemo da će on sutra kada izađe na ulicu, po nekoj psihološkoj proceni, možda početi na taj način, u tom nervnom rastrojstvu, da se obračunava i sa građanima, sa slobodnim prolaznicima, pitanje je.Dakle, hajmo da krenemo ovako. Ono što ste propustili, jer ste bili pristojni, gospodine Mirkoviću, jeste da se sa jednom izvesnom Milicom, zapravo tvit ide ovako, da ne bih parafrazirala – Milice, jadnice, nesposobna da za život zarađuješ drugačije nego moralnom prostitucijom

Proći će i ovo zlo kao i svako pre njega, a onda će vas snaći ono što ste zaslužili. Nećete vi biti kažnjeni iz osvete, već zato da se zlo nikada ne bi ponovilo.Ima jedan koji je vrlo diskutabilan, opet, evo, tražim da mi se oprosti što ću ovo pročitati, ali opet kažem, ovo govori o onome ko je autor ovog tvita a to je Vuk Jeremić. On odgovara izvesnoj „Suzi Ovci“, to je neki „nik“ odnosno nadimak na Tviteru. Kaže toj „Suzi Ovci“, odnosno

ovo je rečnik čoveka koji pretenduje da sutra vodi Srbiju i pretenduje da vodi građane Republike Srbije. On priča, ako ćemo dublje da zađemo u temu, o nekakvim parama koje se besomučno pozajmljuju u inostranstvu. On od svih je našao da priča o novcu, čovek koji je dokazano deo međunarodne kriminalne grupe Patrika Hoa je po kojekakvim ambasadama primao određene novce za ko zna. Njegovi saveti su se plaćali u hiljadama i hiljadama evra.Ne evra.Ne moramo dalje da govorimo o tome o kakvoj moralnoj karikaturi je ovde reč, jer mislim da ću svaki sledeći put upotrebiti izraz koji je mnogo više adekvatniji od ovog kojim kojim sam ga trenutno nazvala.Da se vratimo na temu. Gospodine ministre, smatram da sporazumi koji su ratifikovani u domu Narodne skupštine i ovi koji su na dnevnom redu danas, a i oni koji su samo za ovaj saziv koji relativno kratko traje prošli kroz ratifikaciju u Skupštini, dokaz su zapravo da je Srbija prijatelj i pouzdan partner na svim meridijanima i da je diplomatski kapacitet Srbije sve veći, a interes je sveta da sa Srbijom sarađuje, što slučaj nije bio u prethodnom periodu, kada je o međunarodnom ugledu i diplomatiji brinuo Vuk Jeremić, ovaj ovakav, koji bi da j… majku Srbiji i Crnoj Gori, kada je o međunarodnom ugledu brinuo Dragan Đilas, Borko Stefanović u svojim „Prada“ cipelama, verujem da on posebno ne bi trebalo da se, se, mogu reći posle svega onoga što smo čuli i od Borka ili Borislava Stefanovića, jedini koji ne bi trebao zaista da se oglasi po pitanju međunarodnog ugleda diplomatije, pogotovo Kosova i Metohije.Dakle, oni ni danas ne brinu o interesu građana. Naravno, fokusirani su isključivo i samo na interes svog džepa. I tu ništa nije novo. Ne obraćaju se oni kao predstavnici građana, ne obraćaju se oni nama kao predstavnici stranaka koji imaju određene ideologije, koji bi da od Srbije naprave još bolje mesto za život, ali pored onoga što predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi za državu Srbiju i za građane Republike Srbije, mislim da bi doživotno samo mogli da sede, da posmatraju i da uče.Nervoza u njihovim redovima, pogotovo danas, je velika. To pokazuje i nastavak borbe protiv kriminala, korupcije i mafije koju je predsednik Srbije pokrenuo, koji ste vi, ministre, munjevitim akcijama sproveli u delo i zaista vam na tome još jednom čestitam i svaki put kada vas vidim ovde zaista ću vam uputiti čestitke, jer ste odradili nešto što mnogi pre vas možda nisu.Kao u Narodnoj skupštini juče smo raspravljali, a sutra ćemo nadam se i usvojiti, kao što ćemo usvojiti i ove sporazume, i Zakon o poreklu imovine, te je odatle verovatno ta nervoza tajkunska izuzetno velika, zato što Đilas nije siguran, ne da nije siguran nego zna da ni na jedan mogući način, pa ni magijom, ne može da dokaže poreklo svoje imovine. Mogli bi da razmislimo i o tome i o naslovima koje smo mogli da vidimo u medijima, pre izvesnog vremena, da je sa svojim bratom Gojkom određeni milionski iznos izneo iz zemlje. Verovatno da su ćupovi koje-kude postali puni, pa je moralo da se nešto malo premakne i na drugu stranu, da ne bismo bili baš toliko očigledni.Pitanje je i na koji način sakriti 35 stanova, sigurna sam da nakon toga što institucije pokucaju na vrata tih 35 stanova, a koliko smo mogli da vidimo u informacijama ovih dana i danas, NBS poslala je određenu inspekciju, verovatno imajući, nego sasvim sigurno imajući dobrog razloga za to, upravo u „Multikom“.Iz tog razloga je i ječanje i plakanje Dragana Đilasa i danas kojekakvim saopštenjima, zatrpavanje kojekakvim lažnim aferama Marinike Tepić koja je i danas pokušala da na svom uličnom performansu iskonstruiše još jednu aferu.Sve je nešto razumemo šta je zapravo htela da kaže. Mislim da javnost više gotovo i ne interesuje šta je htela da kaže, a od svega mislim da je zaista najbitnije da nam Marinika Tepić objasni u kom svojstvu se ona pojavljuje na svim tim konferencijama za medije. Konstruiše, naravno afere, znamo za čiji račun, ali bi mogli da se pozabavimo time da li se Marinika Tepić pojavljuje kao „pi-ar“ „Multikoma“, hobotnice u kojoj Dragan Đilas verovatno sakuplja sve savršene i najbolje perače prozora, a on među njima jeste, koliko smo mogli da vidimo, jedan od najsposobnijih i najboljih perača prozora koji postoje na planeti. Ja ne znam da ijedan drugi perač prozora, a neko drugi ako zna, neka me ispravi, je zaradio 619 miliona iliti tih njegovih a imali smo priliku u nekim emisijama koje je servirao na svojim televizijama da vidimo da je pokušao da romansira tu svoju biografiju, pa da pokaže kako je on bio pošten, vredan i radan, pa je zaradio svoj prvi milion.Usput milion.Usput je rekao mnogo istine, više nego što je imao nameru da kaže, pa između ostalog i to da je svoje prvo bogatstvo, svoj prvi novac stekao upravo u onom trenutku kada je bio na vlasti, a to je 2005. godine, kako je on rekao. Prve pare, ozbiljne pare, koje je kao kapital i resurs za buduću hobotnicu koju je napravio u „Multikomu“, upravo zaradio 2005. godine, a podsetićemo, Dragan Đilasa od 2004. godine je na vlasti.Tako da je mnogo istine rečeno u svemu onome što je Dragan Đilas nespretno rekao svojoj sagovornici u emisiji, a Marinika Tepić da nam objasni da li je ona, s obzirom da je zaposlena u „Multikomu“, kod Dragana Đilasa, svaki put kada se pojavi, kada napadne „Telekom“, kada napadne državne institucije, da li je ona PR „Telekoma“? Znamo da je plaćenik Dragana Đilasa, da je tajkunka Dragana Đilasa. Znamo da se koristi mafijaškim znamo da se druži sa mafijašima. Znamo da imaju foto-album sa svim mafijaškim glavama iz prošlosti, i ona i Dragan Đilas, i onda samo da nam kaže u kom svojstvu se pojavljuje, jer sasvim sigurno ni ona, ni Dragan Đilas ne zastupaju ničiji interes, osim samo i isključivo svoj. Hvala.